gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Sve vas srdačno pozdravljam i nadam se da ste u tijeku ovog vikenda iskoristili vrijeme i prirodne sklonosti vremena i da smo ponovno napunili naše baterije tako da možemo nastaviti s radom. Evo prelazimo kako smo i najavili na točku dnevnoga reda ¬Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila ovaj akt na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija gospodin Gordan Jandroković. Izvolite. zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu. Kao i svake godine do sada Hrvatskom saboru i saborskim zastupnicima treba biti pružena potpuna i pravovremena informacija o svim zakonodavnima aktivnostima koje proizlaze iz procesa pristupanja a posebno je to naravno važno u ovoj završnoj fazi, završnoj godini pregovora. Odmah na početku želim reći da je Hrvatska u procesu pristupanja Europskoj uniji ispunila sve obaveze koje se odnose na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s važećom pravnom stečevinom Europske unije. Donošenjem 507 tzv. zakona Europske unije i 1274 podzakonska akta u razdoblju od 2000. godine do danas maksimalno smo uskladili naš pravni sustav sa europskim te u naše zakonodavstvo prenijeli najbolja pravna rješenja koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije. Stoga je Hrvatska sa optimizmom krenula u 2011. godinu, to će biti godina dovršetka pristupnih pregovora i godina potpisivanja ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. U dosadašnjem tijeku pregovora od ukupno 35 poglavlja pregovori su otvoreni u 34 poglavlja. Razlog zašto nisu u 35 je samo jedan, zato što se poglavlje 35 koje se naziva ostalo otvara i zatvara na samom kraju pregovora, dakle radi se o jednoj formalnosti. Od tih 35 u 28 poglavlja pregovori su i privremeno zatvoreni. U ovoj zadnjoj 2010. godini ukupno je otvoreno 6 poglavlja, privremeno zatvoreno 11 poglavlja čime smo zaista ušli u završnu i odlučujuću fazu pregovora. Preostalih 7 poglavlja namjeravamo zatvoriti i zaključiti pregovore do kraja lipnja. Budući da je u većini poglavlja posao na ispunjavanju mjerila za zatvaranje u najvećoj mjeri već dovršeno usudio bih se reći da je on i potpuno dovršen. Očekujemo tako da ćemo na idućoj međuvladinoj konferenciji koja je najavljena za 19. travnja ove godine zatvoriti i dodatna tri vrlo važna, zahtjevna, složena poglavlja, a to su Poglavlje 11.-Poljoprivreda, Poglavlje 13.-Ribarstvo te Poglavlje 22.-Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Isto tako, Hrvatska nastavlja s provedbom potrebnih reformi i svim ostalim aktivnostima koje su potrebne zbog članstva u Europskoj uniji, ali prvenstveno radi jačanja hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. Stoga smo odlučni uložiti sve potrebne napore za dovršetak nekih od najzahtjevnijih reformi poput Reforme pravosuđa i javne uprave, borbe protiv korupcije na svim razinama, procesuiranje ratnih zločina, rješavanje izbjegličkih i manjinskih pitanja te restrukturiranje brodogradnje pa će upravo u tim područjima biti i glavni naglasak u nadolazećem razdoblju. Puna spremnost Hrvatske u trenutku članstva bit će naravno naš veliki uspjeh, ali isto tako i najbolji pokazatelj uspjeha politike proširenja Europske unije i europskog projekta u cjelini, ali isto tako hrvatski uspjeh, hrvatski završetak završetak pregovora bit će motiv i zemljama našeg susjedstva jugoistočne Europe da krenu odlučnije s reformama i da i one isto tako slijede naš eurointegracijski put. Iznimno smo zadovoljni i potporom koju imamo od zemalja članica, zadovoljni smo isto tako i time što je završetak hrvatskih pregovora jedan od prioriteta mađarskog predsjedanja. Vidjeli ste i čuli jučer što je i mađarski premijer Orban rekao i najavio da očekujemo da će on već u travnju dobiti i datum završetka pregovora. Dakle imamo dosta snažnu potporu zemalja članica, imamo isto tako potporu i drugih važnih međunarodnih aktera tako da očekujemo da ćemo zaista uspješno do kraja lipnja pregovore privesti kraju. Kao što sam prethodno naglasio, Hrvatska je u procesu pristupanja Europskoj uniji ispunila sve obaveze koje se odnose na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Dakle, što se tiče samih pregovora mi smo naše zakonodavstvo uskladili sa zakonodavstvom Vlada Republike Hrvatske je uputila Hrvatskom saboru na donošenje sve zakonske prijedloge predviđene planom zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji za 2010. godinu. I evo jučer su nam stigli i danas će doći u Sabor i zadnji zakoni koji su važni za ispunjavanje mjerila u Poglavlju 23. To je Zakon o financiranju političke aktivnosti izborne promidžbe te dorađeni Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Međutim, osim tih zakona pravna stečevina Europske unije kontinuirano se razvija i Hrvatska će kao država članica biti u obavezi usklađivati svoje nacionalne propise s pravnom stečevinom Dakle, i nakon što završimo pregovore mi ćemo svake godine morati naše zakonodavstvo usklađivati sa zakonodavstvom Europske unije jer se i ono mijenja, dakle ni ono nije isto, nije stalno i ono se mijenja u skladu sa interesima, u skladu sa promjenama koje se događaju u samoj Uniji. Stoga je Vlada Republike Hrvatske i ove godine izradila i donijela Program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2011. godinu. Izradi tog dokumenta pristupili smo radi pripreme za funkcioniranje Hrvatske u uvjetima punopravnog članstva u Riječ je o programu transpozicije nove pravne stečevine Europske unije kakav imaju i druge države članice kojim se provodi redovito godišnje usklađivanje s novom pravnom stečevinom pa tako ovakav način usklađivanja zakonodavstva imaju Češka, Poljska, Litva, Bugarska, a određen broj država članica kroz posebne informacijske sustave prati pravodobno preuzimanje pravne stečevine sukladno njenom stupanju na snagu. Sastavni dio programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2011. godinu je plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu. Taj plan predviđa donošenje ukupno 40 zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina Europske unije i gdje Hrvatska sukladno preporukama Europske komisije i slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine od strane nadležnih tijela državne uprave mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s državama članicama Europske unije. Tako smo već u ovoj godini i u Hrvatskom saboru je donesen Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti svjedoka, Zakon o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti između EU i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske programu za cjeloživotno učenje i programu mladi na djelu osvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske i upućen je u Hrvatski sabor. Nadalje, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama donosi se u svrhu usklađivanja s izmjenama i dopunama regulatornog okvira Europske unije u području elektroničkih komunikacija koji je usvojen u studenom 2009. godine, a u državama članicama Europske unije stupit će na snagu u svibnju 2011. godine. Predmetne izmjene i dopune regulatornog okvira koji je na snazi još od 2002. godine prije svega imaju za cilj osnažiti prava korisnika usluga, dodatno ojačati neovisnost nacionalnih regulatornih tijela, potaknuti i olakšati ulaganja u elektroničku, komunikacijsku infrastrukturu, te otvoriti pristup internetu za sve građane. Nadalje, Hrvatska će se uskladiti sa novom pravnom stečevinom na području unutarnjeg energetskog tržišta, o liberalizaciji tržišta električne energije i plina, te je u tu svrhu potrebno donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energiji. To su zakoni koje donose i druge zemlje članice. I evo informacija i države članice EU-a obvezne su provesti potrebne prilagodbe nacionalnih pravnih sustava do 3. ožujka 2011. godine. Radi se, dakle isključivo o zakonima koji se usklađuju sa novodonesenim propisima Europske unije i dodatnim preporukama Europske komisije, te slijedom obaveza preuzetih u već zatvorenim poglavljima pregovora. Dame i gospodo zastupnici, predstavivši plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije u tekućoj godini ocjenjujem kako donošenjem ovog dokumenta Hrvatska daje jasan znak da se paralelno sa završetkom pregovora priprema i za aktivno članstvo u Kontinuiranim usklađivanjem osigurat ćemo pravovremenu i pravilnu primjenu preuzetog zakonodavstva. Na taj način po ulasku u punopravno članstvo hrvatsko zakonodavstvo bit će u potpunosti komplementarno važećoj pravnoj stečevini Ovim pristupom Hrvatska jasno pokazuje svoju spremnost da već u ovom trenutku funkcionira kao država članica. Ovakve programe ćemo donositi i u budućim godinama našeg članstva u Europskoj uniji kada ćemo ujedno kroz sudjelovanje u kreiranju zajedničkih politika moći i raditi i snažnije raditi i na promicanju i naših nacionalnih i državnih interesa. I na kraju, promjenama Ustava iz lipnja 2010. godine utvrđena je provedba nadzora Hrvatskog sabora nad djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, a što će se urediti i posebnim zakonom. Donošenje i praćenje provedbe plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije može se smatrati i jednim od učinkovitih načina upravo provedbe tog nadzora. S obzirom na ključnu ulogu Hrvatskog sabora u raspravi i donošenju zakonskih prijedloga predlaže se Hrvatskom saboru usvajanje ovog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Zahvaljujem se na pozornosti. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade, poštovana ravnateljice, uvažene kolegice i kolege. Prvi plan usklađivanja zakonodavstva Hrvatska je napravila sad prije skoro pa deset godina. Tada to nije bila naša obaveza, jer obavezu ove vrste izrade izrade ovakvog dokumenta država dobiva kada postane službeno kandidatkinja za članstvo, a s naše strane to smo napravili jer smo mislili da ćemo time imati jasniji pregled poslova koje trebamo napraviti u toj fazi. To je prije svega bilo vezano uz provedbu obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i s tim u svezi prilagođavanja zakonodavstva, a s druge strane kako bismo naš posao usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije započeli raditi sustavno, te kako bi s početkom pregovora o punopravnom članstvu imali već dio odrađenog posla, a time i skratili trajanje pregovora. Međutim, iako smo učeći od drugih koji su prije nas taj proces prolazili bili spremni voditi pregovore koji su mogli trajati rekordno kratko zbog razloga na koje uglavnom nismo mogli utjecati naši su pregovori po trajanju sada već među najdulje vođenima. U tom smislu najave od kojih smo neke mogli čuti i ovih dana kao što je ona jučerašnja mađarskog premijera Orbana čija zemlja u ovom semestru predsjeda Europskom unijom, a to je kako bismo u travnju trebali dobiti službeni stav zemalja članica Europske unije o konačnom datumu završetka pregovora u tom su smislu dobro došle. Jer nakon svih ovih godina mi ćemo među tranzicijskim državama, ali i ne samo među tranzicijskima biti najspremnija nova članica Europske unije. Nadamo se da će taj datum biti kako je najavio i gospodin premijer Orban još za mađarskog predsjedanja. Dakle, u 2011. godini Hrvatska konačno završava pregovore, a u ovoj godini na određeni način počinje i tranzicija za sve naše institucije. Dok je do sada kada je članstvo u Europskoj uniji bilo u pitanju pozornost bila usmjerena na pregovore, mjerila i sve drugo što je vezano uz pristupanje od sada se moramo sve više usmjeriti na pitanja koja nas pripremaju na funkcioniranje kao članice a to, iako se mnogima to još uvijek ne čini tako jest, odnosno bit će pravi kontinuirani i veliki posao za sve. Dakle ušli smo u razdoblje u kojem svi u Hrvatskoj, koji na određeni način sudjeluju u velikom i odgovornom poslu priprema Republike Hrvatske za članstvo, imaju veliki posao. To vrijedi, kako za Vladu i njezina tijela, te pregovaračke timove, tako i za nas u Hrvatskom saboru. Međutim popis ne završava na Vladi i Hrvatskom saboru. Za funkcioniranje u članstvu moraju se pripremiti svi. Primjerice da spomenem samo neke najistaknutije, tu je čitav segment sudbene vlasti koja ima veliki i prevažan posao u segmentu pravosuđa, tu su gospodarska komora i druge institucije koje predstavljaju gospodarski sektor, a koje rade na pripremama ovog sektora za djelovanje na zahtjevnom zajedničkom tržištu tu su i regionalna i lokalna samouprava koja će u članstvu trebati itekako sudjelovati u strukturnim fondovima Europske unije, itd., itd. U tom dijelu vidim i jednu od zadaća koju među ostalima imamo i mi saborski saborski zastupnici, a to je da u našim izbornim jedinicama trebamo poticati i predstavnike lokalnih vlasti i institucija, te tvrtki da se aktivnije pripremaju za funkcioniranje u članstvu A da smo ušli u kvalitativno novu fazu, kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva, svjedoči upravo dokument o kojem sada raspravljamo. Naime za razliku od ranijih godina, kada je nacionalni plan usklađivanja bio dokument s pozamašnim brojem stranica, ove godine imamo pred sobom 40-ak zakona koji predstavljaju plan usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, ovaj puta s novom pravnom stečevinom. A upravo će to biti glavni posao koji će Hrvatski sabor imati vezano uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Međutim dok zakonodavstvo sada usklađujemo samo ex post, ubuduće će naš posao biti i praćenje priprema nove pravne stečevine. Naime sukladno odredbama Lisabonskog ugovora, nacionalni parlamenti su dobili veće ovlasti, a one podrazumijevaju između ostalog preispitivanje supsidijarnosti pravne stečevine, te se u određenim okolnostima može odbaciti prijedlog novog propisa za kojeg dovoljan broj nacionalnih parlamenata država članica utvrdi kako se ta materija treba regulirati na nacionalnoj, a ne na europskoj razini. Kako bismo taj veliki posao mogli kvalitetno raditi Hrvatski sabor će se morati u razdoblju do punopravnog članstva posebno pripremiti za dnevni prihvat i obradu stotina stranica dokumenata koji će paralelno dolaziti na nekoliko adresa u Hrvatsku. Zaključno, Hrvatski sabor napravio je veliki posao u kontekstu pristupanja Republike Hrvatske u EU, uzme li se u obzir kako je u pripremama za članstvo oko 500 zakona usklađeno s pravnom stečevinom EU. Međutim kako reče pjesnik "samo mjena vječna jest", tako ćemo i mi od sada pa nadalje imati nova usklađivanja čija će dinamika ovisiti o promjenama pravne stečevine, a da je ona intenzivna pokazuje i podatak kako ove godine trebamo uskladiti 40 novih zakona. Budući da je to obaveza koju svaka nova članica preuzima završetkom pregovora, a pregovori su jedan od naših visoko postavljenih prioriteta, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će navedeni prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske Hvala. Jedna obavijest. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, gospodin Petar Selem, sazvao je odbor danas u 13 i 30 sati, 9. veljače u dvorani Stjepana Radića 133/I. Isto tako molim klubove da osiguraju nazočnost zastupnica i zastupnika danas u 12 sati u što većem broju radi dopune dnevnog reda koji moramo napraviti, kako bi neki od ovih zakona koje treba u određenom roku donijeti, mogli zapravo i donijeti. Dakle to će biti vrlo kratko u 12 sati, tako da se može obavljati i druge stvari, uz pomak od 5 minuta. Evo danas u 12 sati molim klubove da osiguraju. Dobro. Nastavljamo sa ovom točkom dnevnog reda. U ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke, HSU, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre, gospođo ravnateljice, kolegice i kolege. Ovaj plan usklađivanja zakona zaista je, kao što je ministar rekao, u najvećoj mjeri usklađivanje s promjenama do kojih je došlo u tim zakonima u okviru pravne stečevine Europske unije, u međuvremenu, dakle nakon što smo ih već uskladili u Hrvatskom saboru, budući da se da se mijenja sadržaj pravne stečevine i u samoj Europskoj uniji, onda je nužno da uskladimo sa novonastalom situacijom i svoje zakonodavstvo, i to je naš redovni posao koji moramo obaviti. Međutim pred nama stoji velika šansa da te pregovore, čini se i temeljem postojeće neke generalne političke volje, koja je također važan moment u ulasku Hrvatske u jednu, između ostalog i političku asocijaciju, dakle postoji kritična masa pozitivne političke volje da se pregovori naši završe u lipnju ove godine i na taj posao bi se zaista svi skupa morali koncentrirati. Mi, nama je od pregovora ostalo de facto još 6 poglavlja, i 7. koje se zove ostala pitanja koje tehničke prirode i nećemo o tome puno pregovarati, ali ovih 6 su ujedno u velikoj mjeri najznačajnija, najkompliciranija i financijski najzahtjevnija poglavlja. Mađarsko predsjedanje predvidjelo je dvije međuvladine konferencije, dakle dva na kojima se ta poglavlja zatvaraju. Jedna je predviđena za 19. travnja. Na toj međuvladinoj konferenciji trebalo bi zatvoriti poglavlja regionalni razvoj i koordinacija strukturnih instrumenata, poglavlje poljoprivreda i poglavlje ribarstvo. Na 2. Međuvladinoj konferenciji 21. lipnja trebalo bi zatvoriti 3 preostala poglavlja. To je Tržišno natjecanje u okviru kojeg je naša brodogradnja, Pravosuđe i temeljna prava i Financijske i proračunske odredbe koje se zatvaraju na kraju kad se vidi koje obveze su preuzete i kakva je situacija u ovim poglavljima. Nama bi bilo u velikom interesu kao zemlji koja je, pa zato kažem svima nama, kao zemlji koja je postigla svoj prvi i zasada jedini politički konsenzus oko ovog europskog projekta, da probamo biti spremni za zatvaranje nekih od tih poglavlja koja su ostavljena za zadnji rok, dakle za lipanj ove godine. Da pokušamo biti spremni za zatvaranje tih poglavlja eventualno i nešto ranije. Dakle, vidjeti sa mađarskim predsjedanjem da li postoji mogućnost da bilo Pravosuđe, bilo Tržišno natjecanje pokušamo zatvoriti na, ukoliko mađarsko predsjedanje to prihvati ili prepozna kao potrebu, pokušamo zatvoriti barem jedno od ta 2 komplicirana poglavlja na eventualnoj izvanrednoj dodatnoj međuvladinoj konferenciji u svibnju. Što naravno znači da bi sa hrvatske strane jedno od ta 2 poglavlja moralo biti u potpunosti spremno. Do petka ovaj tjedan, dakle do preksutra, je rok da pošaljemo sve dokumente koji pokazuju kako napredujemo što se reformi u Poglavlju – Pravosuđe i temeljna prava tiče. Vi znate i sjećate se da smo mi tu u Saboru donijeli neke zakone koji zaista bitno mijenjaju na razini zakonodavstva ono što se u pravosuđu događa i kako se biraju institucije, kako se imenuju. Prvo kako se bira Državno sudbeno i Državno odvjetničko vijeće. Drugi krug izbora za ta 2 vijeća je sutra. I s druge strane mi u tom poglavlju imamo grubo rečeno 10, ako ih raščlanite možete doći i do 50, ali formalno 10 mjerila, međutim od tih 10 mjerila imamo i 6 tzv. track-records. Dakle, na 6 točaka moramo pokazati ne samo da smo promijenili zakone nego da smo te zakone počeli provoditi i da to ima nekog efekta. Dakle, što se praktično događa. Tu je bilo u sad zadnjem izboru sudaca neke kombinacije starog sustava i novog sustava. Ajmo reći da je to neka tranzicijska faza bila, međutim od sutra nema više nikakve tranzicijske faze. Dakle, mi to poglavlje ukoliko ne budemo poštovali svoje vlastite zakone u kojima piše taksativno ono što je Državno sudbeno vijeće obvezno, ne arbitrarno nego obvezno, poštivati pri izboru i unapređenju sudaca, a samo da vas podsjetim za unapređenje postoji 16 kriterija formalno propisanih u zakonu za izbor u ovoj fazi dok nema, dok još nisu završili Državnu pravosudnu školu, 3 točke ili 3 kriterija što se tiče broja bodova Državno sudbeno vijeće je obvezno to poštivati u odlukama, napraviti rang listu, objaviti je na internetu i poštivati je prilikom imenovanja novih sudaca redoslijed te liste. Sve ostalo nas diskvalificira da završimo pregovore i sve ostalo nas diskvalificira da zatvorimo Poglavlje 23. Prema tome, a bilo bi dobro kad bi bili u stanju to zatvoriti, odnosno barem imati pripremno za zatvaranje recimo na jednoj takvoj hipotetskoj Međuvladinoj konferenciji izvanrednoj u svibnju ove godine. Obzirom da smo se približili samom kraju pregovora i obzirom da je prvo poglavlje koje bi trebali zatvoriti na 1. Međuvladinoj konferenciji, dakle u toj grupi prva tri poglavlja, je i Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Dozvolite mi da iznesem neke podatke i da iznesem jedan prijedlog u ime kluba HNS-HSU-a. Dakle, u tom poglavlju Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata nalaze se i fondovi i suradnja s europskim fondovima. Ja ovdje imam podatke o iskorištenosti fondova prilično svježe. Dakle, stanje na dan 21. siječnja 2011. Iz toga se pokazuje da smo relativno dobro ili čak vrlo dobro iskoristili one fondove u kojima se radi o plaćanju stranih konzultanata. Ali, da smo iskoristili slabo ili ekstremno slabo one fondove u kojima se radi o financiranju naših projekata. Dakle, projekata u Hrvatskoj. Pa ću tako spomenuti, a to su ono IPA A, B, C pa IPA 4 i IPA 5, samo da ponovim za sebe i vas što to znači. Dakle, Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost, Ljudski resursi i Poljoprivreda. Pa smo tako što se prometa tiče, ima još vremena još nije zadnji rok, ali zasada i dosada za ove fondove, a to uvijek ide 3 godine još dodatno na onaj zadnji rok, dakle 2007-2009, što se Prometa tiče iskoristili 17,46%, što se Okoliša tiče iskoristili za projekte, ne govorim za strane konzultante nego direktno za projekte IPA 3A. IPA 3B – Okoliš iskoristili smo 16,16%, za Regionalnu konkurentnost iskoristili smo 44,68%, za Razvoj ljudskih resursa iskoristili smo 64,93% i za Poljoprivredu smo na ovoj fazi ugovoreno ili dodijeljeno, dakle u završnoj fazi, iskoristili 5,9%. na raspolaganju i je nam na raspolaganju u tom razdoblju 2007.-2010. za poljoprivredu iskoristili smo ispod 6%, 5,9% To je ako uzmete sve kategorije iz IPA-e to je od 283 i pol milijuna eura, 23% u prosjeku. Dakle 64 milijuna i 708 tisuća eura. U nekim slučajevima kao što su ljudski resursi doseže 65%, 64,93 ali u nekim područjima kao što je poljoprivreda doseže 5,9, 5,9, odnosno okoliš 16,16 odnosno promet 17,46. Očito je po ovome ovi podaci nas navode, mislim, bez neke mogućnosti da pogriješimo na zaključak da mi sredstva iz pretpristupnih fondova nećemo uspjeti iskoristiti. Prema tome je prijedlog Kluba HNS HSU-a, a koliko ja znam postoji određena spremnost, ajmo reći spremnost da se to razmotri sa strane Europskih institucija, da se od tih sredstava koja će preostati iz pretpristupnih fondova predloži da se po kriterijima razvijenosti, vi se sjećate da smo mi prošle godine donijeli ovdje indeks razvijenosti općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj upravo zato da bi se temeljem toga koristilo pri dodjeli sredstava za projekte, međutim, taj indeks razvijenosti kasnije nismo baš nešto koristili, da sada koristimo taj indeks razvijenosti i da prema tom kriteriju se razvijenosti i da prema tom kriteriju se rasporede preostala sredstva, a mislim da slobodno mogu reći ako smo sada iskoristili od 283,5 milijuna 64 milijuna eura, možemo slobodno reći da tu ima prostora da se otprilike 100 milijuna eura iz tih pretpristupnih fondova koje očito nećemo biti u stanju iskoristiti, da se po kriteriju indeksa razvijenosti podijeli i rasporedi općinama, gradovima i županijama da bi oni mogli, što sada ne mogu da bi oni mogli pripremati projekte, dakle dati u izradu projekte s kojima će se kandidirati u strukturne fondove. Vi znate da mi ulazimo kada završimo pregovore, ulazimo u fazu korištenja strukturnih fondova, to više nisu pretpristupni to su ono o čemu smo govorili milijardu i pol 2012., ali očito nećemo 2012. sve završiti, ali načelno 2012. i 2 milijarde eura 2013. Međutim, da bi mogli povući ta sredstva općine, gradovi i županije moraju napraviti projekte, a projekti također koštaju, tu nam ostaju sredstava iz pretpristupnih fondova. U ime Kluba HNS I HSU-a predlažemo da se izvidi mogućnost da se sredstva iz pretpristupnih fondova koja nećemo biti u stanju upotrijebiti dodijele općinama, gradovima i županijama namjenski za izradu projekata s kojima će se kandidirati za strukturne strukturne fondove, za fondove koji nam predstoje kada ovaj proces okončamo. I završno u ime Kluba HNS HSU-a skrećem vam pozornost da bi i Vlada i Sabor ako se hoćemo pripremiti i ako hoćemo iskoristiti strukturne fondove koji nam predstoje morali donijeti odluku o tome kako će se na lokalnoj, na razini općina, gradova i županija kako će se financirati izrada projekata, načelno i u budućnosti. Za ovu prvu fazu predlažemo, ljudi moraju imati neku sigurnost, tko će vraćati te novce, na koji način će se oni postaviti, da li time opterećuju svoje proračune, da li dobivaju dodatna sredstva. Za prvu ruku mislimo da se može izdvojiti iz ovih i preusmjeriti 100 milijuna eura za prvu fazu pripreme projekata, a za trajno za ubuduće Vlada i Sabor moraju donijeti odluku. Razne zemlje su različito o tome odlučivale, možemo uzeti modele drugih, ali neku odluku o tome kako će se to financirati na razini općina gradova i županija moramo donijeti. donijeti. Još samo jedna rečenica, ljudi moramo početi kampanju informiranja građana. Široku, ne ovu komornu koju smo imali do sada, široku javu, sa svim zastupnicima i ljudima koji se u to mogu uključiti. Ako mislimo to uspješno privesti kraju morao početi kampanju informiranja građana. Sa ovim sugestijama i primjedbama Klub HNS I HSU-a podržat će donošenje ovog Plana.

iskoristili fondove u kojima treba financirati naše projekte. Ja bih ovdje apelirala nije dobro govoriti o projektima čiji rokovi nisu završili, jedina mjerila koja delegacija Komisije Europska ugovoreni projekti i plaćanja po ugovorenim projektima. U tom smislu Hrvatska je podatak od prošle godine svi su bili iznad 85%, kada je u pitanju ugovaranje, CARDS, FAR, ISPA koje moglo mjeriti tada, SAPARD je bio 62, a što se tiče plaćanja svi Cardsovi su bili iznad 90, za FAR 2005. je bilo 79%, tako da molim da ne govorimo o onome što još nije završeno, samo o prometu ili zaštiti okoliša. Imate velike projekte, plaćanje vi ste naveli 21. 1. moglo je biti 22. 2 ili ugovaranje i onda bi možda iskorištenost bila sasvim drugačija. Nemojte govoriti jer to zavodi javnost, i dovodi obeshrabruje one koji se žele javiti na projekte, može se mjeriti ugovaranje kasnije plaćanje. Hvala. Potpredsjednik i ministar gospodin Jandroković, u ime predlagača. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ja sam se želio javiti s obzirom da su iznesene neke stvari koje zaista ne odgovaraju o stvarnom stanju, dakle prvo za hrvatsku javnost, a i za zastupnike u Hrvatskom saboru Hrvatska je među boljim zemljama u iskorištavanju pretpristupnih fondova kada se komparira sa zemljama koje su ulazile u EU u zadnjem valu. I to jednostavno činjenica, gospođo Pusić sviđalo se to vama ili ne, to je tako. Što se tiče ovih podataka koje ste iznijeli, oni se mijenjaju svakodnevno. svakodnevno. Pa ako je danas nešto 16% jedan veliki projekat može iskoristivost dići na 60, 70% i to smo viđali u dosadašnjim fondovima koje smo koristili. Tako će biti sa IPA-om i zaista nema nikakvog razloga za paniku i nema nikakvog razloga da se diže panika, jer Hrvatska sasvim solidno i to je ocjena koju smo dobili od Europske komisije, sasvim solidno ispunjava ono što je potrebno kako bi koristila sredstva iz pretpristupnih fondova. Nadalje, spomenuli ste jedan dobar prijedlog, da se sredstva iz pretpristupnih fondova koriste za izradu projekata za strukturne fondove. E pa poštovana zastupnice to se već i radi. I evo ja vas sada informiram i vas i ostale zastupnike, hrvatsku javnost da jedan dio sredstava iz pretpristupnih fondova već sada je namijenjen za pripremu dokumentacije za strukturne fondove. Dakle, dobro je da ste to predložili, ali evo dali ste i meni priliku da izvijestim hrvatsku javnost da se to već sada rad. Što se tiče komunikacijske kampanje, jučer smo imali na Vladi informaciju o tome i evo u vrlo skoro krećemo sa jačom informativnom kampanjom nego do sada, a naravno u razdoblju prije i nakon potpisivanja ugovora kao i prije referenduma imat ćemo intenzivnu predreferendumsku kampanju.

oni su točni. Možda se od 21.1. u ova dva tjedna nešto promijenilo i daj Bože da se promijenilo. Podaci su takvi kakvi jesu upravo na razini ugovoreno i dodijeljeno i ne govorim o projektima od prije 10 godina, nego o projektima sada. Naravno da još ima vremena i fala Bogu da ima vremena. Ali ako ćemo biti danas na razini u poljoprivredi iskorištenosti 5,9 onda nije realno da ćemo u roku od 2,5 godine a od 2007. do 2010. traje, da ćemo u roku od 2,5 godine iskoristiti sve ostalo. Ali ja ne razumijem zašto se tu bunite protiv toga da se uzmu novci, mislim nema nikakve zlonamjernosti. Te novci ljudi ne treba se braniti od tih novaca, treba ih uzeti, samo pronaći načina. A ova sredstava koja su preostala njih treba preusmjeriti općinama, gradovima i županijama. O tome sam govorila. Dakle, ne financiranje projekata na razini države, država ima svoja sredstva iz kojih treba financirati, ali jedan dio tih sredstava mora ići općinama, gradovima i županijama, a njima ne ide zbog toga što se oni nemaju na što osloniti, oni nemaju s čim platiti i zato se ne usude ulaziti u te projekte i nemaju s čim platiti izradu projekta. Ali to ljudi nije ništa, niti je svadim s vama, niti je zlonamjerno nego samo dajte da iskoristimo te novce. najbolja u iskorištavanju europskih fondova. To evidentno nije točno. Ne može se na takav način ja bih rekao obmanjivati javnost. Ono što se treba napraviti da se pokušaju uzeti predviđena sredstva EU. Vi ste rekli da je ocjena da Hrvatska sasvim solidno koriste sredstava. A što će vam napisati? Pa nije njima u interesu da nam daju novce, nama je u interesu da ih uzmemo. O tome se radi. Hrvatska mora uzeti sredstva. Europa neće pljeskati ako ta sredstva uzmemo u bilo kojoj mjeri, a pogotovo ako ih uzmemo u veliko. Zapravo ministar je rekao, među najboljima, a ne najbolja Hrvatska. Dobro, idemo dalje. U ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik i potpredsjednik Neven Mimica. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče HRvatskog sabora, poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade, poštovana gospođo ravnateljice, kolegice i kolege 10 godina usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU evo danas ulazimo u novu fazu toga usklađivanja. Ulazimo u fazu u kojoj više ne dostižemo da tako kažem stari stari sadržaj europske pravne stečevine potreban za zatvaranje pojedinih poglavlja, nego ulazimo u fazu u kojoj HRvatska jednako kao i zemlje članice EU dostiže dostiže odnosno usklađuje svoje zakonodavstvo s onim što se mijenja u europskoj pravnoj stečevini nakon što su velika većina poglavlja za pristupanje EU već zaključena. Prema tome, ovo je faza koju treba pozdraviti, faza u koju i Sabor ima sasvim jasne zasluge i sasvim jasnu ulogu u dostizanju takve nove faze usklađivanja hrvatskog zakonodavstva. U tih 10 godina usklađivanja ovaj Sabor je donio preko 500 zakona s kojim se europska pravna stečevina ugrađuje u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo, od toga više od polovice više od 250 takvih europskog zakona je donio ovaj saziv Hrvatskog sabora. U tom pogledu Sabor je bio mjesto rasprave o europskom sadržaju zakona i mjesto koje nije ni u jednom pogledu

nadležni odbori Hrvatskog sabora, ne samo raspravljaju o novom zakonodavstvu i predlažu donošenje novog zakonodavstva nego da na sustavan način zajedno sa Vladom na osnovu izvješća Vlade nadziru provedbu pojedinih važnih sustavnih zakona ovih europskih, a naravno i onih drugih koji nisu isključivo vezani za europske prilagodbe, kako bi utvrdio probleme, kako bi utvrdio bolje mogućnosti u provedbi toga zakonodavstva. Tri su temeljne uloge Sabora u tom zakonodavnom procesu. Prva je planiranje zakonodavstva sa prethodnom procjenom učinaka i proračunskom i regulatornom prethodnom provjerom. Evo ovakvi godišnji planovi usklađivanja upravo tome doprinose boljem planiranju zakonodavstva. Druga je uloga naravno ona klasična da tako kažem, donošenje zakona zakonodavstva, a treća je uloga upravo ova procjena učinaka i procjena provedbe. Znači naknadna procjena učinaka donesenih zakona i procjena provedbe i načina i problema u provedbi zakonodavstva. Na ovom posljednjem području nismo do sada imali sustavan pristup, pogotovo ne na procjeni regulatornih učinaka niti prethodnih niti naknadnih zakona. Razvijen je sustav procjene proračunskih učinaka i u svakom zakonu se upravo na to to u posebnim izjavama ukazuje na to koliko proračunskih sredstava treba za provođenje pojedinog zakona. Ali zakoni su više od proračunskih učinaka, zakoni donose sa sobom i regulatorne učinke, donose međudjelovanje različitih institucija koje sudjeluju u njihovoj provedbi, donose potrebu i sagledavanja promjena u drugim dijelovima zakonodavstva. Prema tome, to je dio koji Sabor treba više nego do sada razvijati. Međutim, važno je reći i važno je ponovno ponoviti i ovdje i u ime kluba SDP-a ja to i ponavljam, da Europa ne počinje u zakonima, ne počinje u pravnoj stečevini Europske unije. Europa počinje u glavi svakog pojedinca, u njegovom razumijevanju i njegovom poštivanju europskih vrijednosti i europskog načina ponašanja. Upravo zbog toga, bilo to europsko ponašanje i te europske vrijednosti bile zapisane u zakonima ili ne, ili ostajale na razini moralnih kategorija, izuzetno je važno da se da se koncentriramo ne samo na donošenje i provedbu zakona nego da se koncentriramo i na način ponašanja u skladu s europskim vrijednostima. Samo tako možemo napredovati i prema članstvu, a samo tako možemo i unutar članstva kasnije osigurati status jedne uredne, jedne jedne normalne članice Europske unije. Nažalost, neki od događaja u posljednje vrijeme pa rekao bih čak i od jučer, upravo pokazuju da ima puno problema sa europskim ponašanjem na političkoj razini, na političkoj sceni. Jučerašnji istup pojedinih rekao bih visokih čelnika vladajuće stranke u Splitu upravo odstupaju od takvog načina europskog razmišljanja, od takvog načina poštivanja europske vrijednosti i takve istupe takve istupe ne možemo nažalost okarakterizirati i ne možemo ih nego osuditi kao šovinističke, kao nacionalističke, kao istupe koji jednostavno, za koje smo držali da pripadaju predeuropskom vremenu, da pripadaju predpolitičkom vremenu. Zbog toga bez osude takvih istupa i takvih neeuropskih ponašanja, bez njihove osude na političkoj sceni sasvim sigurno nećemo napredovati prema zatvaranju ukupnih pregovora sa Europskom unijom. Europska unija neće niti u pristupnom procesu, a niti za 50-tak godina našeg članstva tolerirati takva takva neeuropska ponašanja i takve neeuropske vrijednosti. Ona je zbog toga i zadržavala i blokirala djelovanja vlada pojedinih zemalja članica Europske unije, čini to i činit će i dalje. Prema tome, zalažemo se za ne samo za donošenje europskog zakonodavstva nego usvajanja i provedbu prakse europskog ponašanja i zaštite europskih vrijednosti u svakom političkom, ali i u svakodnevnom nastupu. Rekao bih na kraju samo nešto još o ovom Planu usklađivanja zakonodavstva. Naravno, klub SDP-a ga podržava, pozdravlja ga, prihvaća ga, ali rekao bih samo tri četiri stvari za koje držimo da se o njima vodilo računa da bi ovaj plan bio i bolji. Naime, držimo da za 4. kvartal ove godine nije nije dobro predviđati neke bitne zakonodavne aktivnosti, jednostavno zbog izbora koji će Sabor onemogućiti da djeluje u punoj snazi tijekom toga kvartala. Tako da bi bilo dobro razmisliti o drugačijoj vremenskoj dinamici donošenja donošenja onog zakonodavstva predviđenog za 4. kvartal. Vidljivo je dalje da su neki zakoni već doneseni u ovom Saboru i to ove godine, za vrijeme ovog zasjedanja, a nisu u ovome planu, nisu bili predviđeni u ovome planu, kao npr. Zakon o mirenju, Zakon o odvjetništvu, Zakon o izmjenama Općeg poreznog zakona. svi su oni doneseni, a nisu bili prethodno planirani za donošenje u ovom planu. Ima tako isto i zakona koji su doneseni prema ovome planu, upisani su u ovaj plan da se trebaju donijeti i doneseni su, ali kod nas u Saboru nisu bili označeni kao europski zakoni kao P.Z.E., a u planu su tako i označeni i tako doneseni. možda još i zadnji primjer, dva zakona su izdvojena izrijekom spomenuta u kriterijima za zatvaranje 23. poglavlja, to je Zakon o financiranju političkih aktivnosti i Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Oni su zbilja potrebni za zatvaranje poglavlja, ali nisu navedeni u ovom planu da ih treba donijeti. Prema tome, uz takva malo detaljnija takva malo detaljnija proučavanja onoga što proizlazi iz pregovora ili onoga što proizlazi iz opće potrebe usklađivanja zakonodavstva ovaj plan zakonodavstva može biti još i bolji, ali u svakom slučaju klub SDP-a će prihvatiti ovako predloženi Prijedlog plana usklađivanja. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

gospodo zastupnici. Ako nešto Hrvatskoj jasno treba onda Hrvatskoj trebaju dobre vijesti. Ova Vlada iza sebe, ne bih htio dizati tenzije, ali doista ostavlja i jedino dobro što nam se može dogoditi u ovoj godini uz jednu dobru turističku sezonu koju ćemo zasigurno imati, ne zbog Egipta ili Tunisa nego ta sezona biti će dobra, doista će biti dobra. Znači, ono što bi bilo još i dobro da se eventualno u 6. mjesecu zaključe i pregovori sa Europskom sa Europskom unijom i da onda u 10. mjesecu tik pred izbore kako je sada dogovoreno građani se ponudi referendum o pristupu u Europskoj uniji. Jasno je da će taj referendum u 10. mjesecu, vidim smiješak gospodina Šeksa, Vlada iskoristiti za vlastitu kampanju, za vlastitu promociju, jasno javnim sredstvima. S jedne strane ćemo lijepo pričati o grobištima a s druge strane govoriti o Europskoj uniji. S jedne strane vraćat se u prošlost, a s druge gledat prema Europi. Referendum da ili ne? Apsolutno znači da. Zašto da? Hrvatska je od Europske unije u zadnjih 10 godina povukla cirka ne znam to bih volio znati od ministra 1 milijardu recimo eura. Prije je gospođa Pusić spominjala fond IPA od 283 milijuna eura. Do 1.1. ove godine povućeno je nekih 64 milijuna eura. Međutim, mi moramo biti pošteno i isto tako o Europi govoriti i sa onog stanovišta što je ona uspjela dobiti na prostorima Republike Hrvatske. Tvrtke iz Europe nakon sanacije našeg bankarskog sustava, ne znam THT-a itd. preuzele su te velike nacionalne kompanije. I u 10 godina kad su oni nama bespovratno dali 1 milijardu eura samo preko dobiti iz Hrvatske uzeli su ili ovdje su ostvarili 10 milijardi eura. Ako tome dodamo i robni suficit kojega je ostvario svijet, bolje rečeno Europa u trgovini s Hrvatskom onda vidimo da su i tu tu imali nekih 100 milijardi dolara suficita i tako ne može nitko reći da Europa od ovih hrvatskih prostora ili aktualnih politika koja je uvijek bila više okrenuta prema vani nego nutra nije imala koristi. Hrvatska je znači, još jedanput ću kazati, nepovratno od Europske unije dobila 1 milijardu eura ali je Europa ili te europske tvrtke iz Hrvatske, znači kroz uvoz roba na ovo tržište izvezli su ili mi smo uvezli negdje oko 220 milijardi dolara. Toliko je bio naš uvoz, istina. Izvezli smo negdje u 10 godina 120 milijardi dolara roba. Čista zarada tih tvrtki iz Europe, znači u tih 10 godina uz onih 10 milijardi eura dobiti ostvarenih u Hrvatskoj bio je još ili bila je još oko 30 milijardi eura. Znači i Europa treba Hrvatsku. Jasno je Hrvatska po mom sudu daleko više treba no što Europa treba nas. Jer Europa može bez našeg izvoza, a mi zapravo bez njihovog tržišta ne možemo opstati. Ono što je isto tako kad govorim o tim financijskim podacima Europa dobila od Hrvatske, pa ja tvrdim u zadnjih sedam, osam ili deset godina, tamo je oprano preko austrijskih, švicarskih, lihtenštajnskih banaka brat bratu 1 milijarda eura sa ovih naših Drugi će reći pa Europa je kroz radnike, radne te doznake Hrvatskoj doznačila ili našim građanima preko 10 milijardi eura. Jasno to nije sve, ali i na neki način tako bi trebalo jednostavno ove podatke promatrati. Znači, Europa treba Hrvatsku, Hrvatska treba možda pet puta više Europu no što oni trebaju nas. Bez Europe bi u Hrvatskoj stao život u roku od 24 sata. Bez mi bi bankrotirali. Bez Europe sad je to aktualno mogli bi samo travu kao ovce pasti. Znači, Europa nam treba. Europa je na još jedan način zarađivala i to jako dobro od Hrvatske, poglavito nakon srozavanja nam kreditnog rejtinga tik do bankrota. Oni su samo po osnovu kamata od Hrvatske u zadnjih 10 godina dobili brat bratu 10 milijardi eura. Gospođa Pusić je rekla da tamo gdje smo se izuzetno iskazali u povlačenju novca to su ove konzultantske tvrtke iz Europe. iz Europe. Jasno da su oni bili zainteresirani da im se kroz tu jednu formu vraćaju novci. Dapače, čak bih se usudio kazati sa reprezentacijom, ručkovima ovdje kod nas tu su oni povukli ne sto posto nego i daleko više od tih sto posto novaca. Ali sada to je manje bitno. Znači, našim kritičarima koji tvrde da Europa Hrvatskoj ne treba, treba eto iznijeti i te financijske podatke, odnosno obrnuto onima koji tvrdi da bez Europe možemo. Drugo, ja mislim da doista Europa nama u ovom trenutku treba. Bez toga ova zemlja bi još dublje tonula no što tone. Međutim, onaj tko nije spreman suočiti se sa brojkama, da stavimo na stol što dobijaju jedni, što dobijamo mi. Jednostavno taj nije dobronamjeran, a sve drugo na neki način je drugorazredno pitanje jer te brojke su hajde da budem iskren, te brojke život znače. Što se tiče usklađivanja ovog zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama Europske unije za 2011. treba kazati, dobro u 2011. što je logično ulazimo nakon 2010. Znamo što je obilježilo 2010. bijeg bivšeg premijera. Ali od ovih zakona ono što će obilježiti to su svakako ovi financijski zakoni, Zakon o izvozu robe recimo sa dvojnom namjenom, Zakon o regulaciji energetske djelatnosti. Zatim u drugom kvartalu tu su Zakon o obveznim odnosima, trgovačkim društvima, suzbijanju zlouporabe droga, oružje, potrošačkim kreditima, elektroničkim komunikacijama, zračnom prometu. kvartalu i četvrtom kvartalu tu su opći porezni zakoni, zatim Zakon o plaćama u javnom sektoru i da ne nabrajam sve dalje. Hrvatska realno u teško može prije 2013. godine. Realnije će to biti 2014. nego 2013. U U euro zonu, znači do eura, a on nam život znači sumnjam da mi možemo prije 2017., osamnaeste a možda i dvadesete godine. Ono što je isto sada možda aktualno, ne toliko do Europske unije, ali do jedne članice Europske unije to su ovi televizijski signali vis a vis kojih pola zapadne obale Istre, ali ali sad sve više i Dalmacije ne može pratiti televizijske programe. Čujem da je ministar, čitamo, jučer se obratio ministru vanjskih poslova Italije, gospodinu Frattiniju, ali bojim se da od tog jednog decentnog dopisivanja mi ništa nećemo riješiti, sve do onog trenutka dok ne pojačamo svoje signale, ali tu zapravo molim ministra da nešto po tom pitanju napravi. Ne samo da sa njima razgovara, uljudno, kulturno, nego da se jednostavno pojačaju signali pa da i oni imaju probleme koje imamo mi, pa onda će se možda nakon toga taj problem riješiti. Netko od saborskih zastupnika spominjao je problem hrvatske brodogradnje. Jasno je da je spašavanje brodogradilišta ili brodogradnje jedan od vitalnih nacionalnih interesa, treba spomenuti da je Hrvatska za sanaciju brodogradnje od 2000. godine do današnjeg dana, zaključno negdje sa 10. mjesecom prošle godine izdvojila 28 milijardi kuna. Od 1.1.2000. do 1.1.2004. 8 i pol milijardi kuna. Od 2004. do danas dodatnih 20 milijardi kuna. To je ekvivalent 150 do 200 tisuća tisuća radnih mjesta u brodogradnju ili uz brodogradnju je vezano 30 tisuća ljudi, pogotovo mi u Istri smo itekako zainteresirani da ona preživi, ali treba reći ovo što se radilo sa takvim novcima se, ne znam ni sam kako izraziti, krajnje neracionalno postupalo, jer kako je moguće da jedno brodogradilište u Puli nije dobijalo te subvencije iz državnog proračuna, a drugi su si eto na neki način podijelili 28 milijardi kuna, 28 milijardi kuna, a sad su u fazi da treba otpisati oko 12, 13, 14 milijardi kuna. Ono što mene daleko više tangira, što znači najava dolaska diva recimo u Brodosplit, ili gospodina Končara u 3. maj, Kraljevicu, Trogir, itd., a što će vrijeme pokazati. Vidimo da se jednostavno tu nismo odmakli od gospodina Polančeca, njegovih mjera, njegov koncept danas je koncept Vlade i oko TLM-a, i aluminija, i oko brodogradnje, pa kako onda jednome zatvor ili pritvor, a drugi nastavljaju po tim projektima raditi. Tu očigledno nešto ne štima. I što onda ako ova privatizacija jednostavno ne uspije, iako imam dojam, da budem ciničan, da u nekim sredinama, u Splitu recimo više su okupirani proslavom 100-godišnjice Hajduka, nego prilikama u svom brodogradilištu. Jasno da je Hajduk ne samo dio identiteta Dalmacije, nego i Hrvatske, ali i škverovi zapravo život znači i to je ja bih rekao život sviju na na ovim prostorima. Za kraj, razumljivo da ćemo mi podržati ovaj, taj program. Još jedanput molim ministra da se zauzme oko tog nesretnog signala u Istri. Ima cinika koji kažu da se Vlada nije zaintegrirala za televizijske signale dok Istrijani nisu mogli pratiti televiziju, nego kada taj program sa praćenjem televizije imaju Dalmatinci. Sve u svemu mislim da tu treba im naše signale, kao što su ako se ne varam učinili Švicarci, Austrijanci, pa bi možda kroz takvu jednu formu došli na zelenu Sutra će se vjerojatno raspravljati o ovomu Zakonu o sukobu interesa. Jasno da taj zakon treba Hrvatskoj, treba novi zakon, ali ne ovakav kakav ga Vlada predlaže, gdje se ponovo trenira ne znam kao da smo mi zamorčići u ovom Parlamentu. …/Upadica se ne razumije./… Sutra ćemo o njemu, dobro gospodine predsjedniče, ali nije dobro da mi usvajamo neki zakon kojega nitko u Europi u takvom obliku ne poznaje, gdje će jedno kvazi tijelo preuzeti funkciju i USKOK-a i UDBA-e i suda i inkvizicije i ne znam ja koga sve ne, jer to jednostavno gospodo, to tako ne funkcionira nigdje u Europi, pa kada već govorimo o Europi, onda prenesimo europske standarde, a ne da oni preko nas naprosto vježbaju tu neku svoju idealnu demokraciju, ne na nama, ne na sebi Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Nije točan navod kolege Kajina kako su u Splitu ljudi više zainteresirani i da se više bave proslavom 100-godišnjice Hajduka, nego što su zabrinuti situacijom u škveru. Itekako je splitska javnost senzibilizirana za situaciju u splitskom škveru, i mislim da nema čovjeka u gradu Splitu koji ne daje solidarnu podršku škveranima, opstanku splitskog škvera, što ne znači da s ponosom u nedjelju na svečanu akademiju u Hrvatskom narodnom kazalištu nećemo proslaviti 100 godina postojanja Hajduka, jer to je također jedan veliki datum i za Split, a i za Hrvatsku, a i šire rekao bih. Dakle jedno drugo ne isključuje, brinemo se za škver, borimo se za njega, ali ne zaboravljamo Hajduk.

Evo predsjedniče, ja sam se javio da podsjetim i na Dinamo, jer ima nas koji navijamo i za Dinamo. Ali nisam se javio zbog toga, nego sam se javio da samo kratko odgovorim zastupniku Kajinu, makar nije tema, vezano za pismo koje sam uputio ministru Frattiniju. Dakle to nije prva stvar koju Hrvatska čini kako bi otklonila ovaj problem sa ulaskom talijanskih distributera signala ili kako se to točno zove u hrvatske frekvencije, mi smo već do sada poduzeli čitav niz koraka, tim poslom se u Hrvatskoj bavi HAKOM, to je agencija koja je zadužena da prati što se zbiva u tom segmentu frekvencija, i registrirano je unazad nekoliko mjeseci da se signal u Istri ruši od strane talijanskih programa. HAKOM je sa svoje strane uputio više desetaka dopisa i nadležnim tijelima u Italiji, i isto tako pisao nadležnoj međunarodnoj organizaciji koja je zadužena za praćenje korištenja frekvencija, međutim do sada nismo ostvarili rezultate koje smo očekivali. Vjerovali smo da ćemo na tehničkoj razini, na operativnoj razini uspjeti od talijanske strane dobiti pristanak i da se povuku iz prostora, iz frekvencija koje im ne pripadaju, koje po međunarodnim konvencijama i ugovorima pripadaju Hrvatskoj. Nakon što kroz HAKOM nismo uspjeli ostvariti rezultate, u nekoliko navrata na političkoj razini, preko veleposlanstava, hrvatskog veleposlanstva u Italiji i talijanskog veleposlanstva ovdje, ponovo smo tražili da se taj problem riješi. Kada ni tu nismo ostvarili željene rezultate ja sam se odlučio napisati pismo ministru Frattiniju. Vi ste rekli da je to decentno dopisivanje. Radi se o uobičajenoj diplomatskoj praksi gdje sam izrazio nezadovoljstvo time što se zbiva i zatražio od ministra Frattinija da se i on uključi sa svoje strane kako bi nadležna talijanska tijela napravila ono što je potrebno, kako bi hrvatski građani u Hrvatskoj mogli mirno gledati hrvatske programe. Dakle, zbog toga što na tehničkoj razini nije riješen taj problem odlučili smo ga evo postaviti i kao političko pitanje i to je razlog zbog kojeg je upućeno pismo talijanskom ministru Frattiniju. Hvala. Imamo 2 ispravka. Prvo gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. jer niste reagirali kada se radilo o suštini pa zato ne iznenađuje da vas ne slušaju ni sada kad reagirate na ovoj tehničkoj razini gdje ovo tehničko pitanje, naravno s pravom, želite i podignuti na političku razinu. Naime, niste reagirali unazad nekoliko godina, a to se već dva puta pojavilo, kada je ondašnji ministar, a sada nedavno on je državni tajnik u talijanskoj Vladi, dakle ne bilo tko, rekao otvoreno da ministarstvo uopće niti je kakvu prosvjednu notu uputilo niti je reagiralo na bilo koji način, a koji su izvolili izjaviti da su Zadar, Dalmacija i Istra ostali i bili talijanske povijesne zemlje. Zar nije trebalo reagirati? Takve nekakve reakcije su bile i za vrijeme koalicijske vlasti, ali onda je bio ministar Picula koji je izvolio reagirati i uputio je prosvjednu notu. Pa tako onaj čuveni gradonačelnik u egzilu koji je dobio nagradu, odnosno nikada zbog toga, zbog naše prosvjedne note nikada mu nije bila uručena od strane predsjednika Italije. Dakle, mi svoj ugled možemo zadobiti i očuvati kao mala zemlja jedino principijelnom politikom. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak, gospodin Damir Kajin. Najprije ću reći da podržavam ovo što čini ministar oko ovog nesretnog televizijskog signala, ali da, ali bez da mi njih dovedemo pred svršeni čin oni jednostavno neće prestati ometati naše, ja bih rekao, distributere. A to se može jedino da mi pojačamo naš taj televizijski signal. Nekome to izgleda možda apsurdno, čime se mi uopće u ovom trenutku bavimo. Međutim, ja vas uvjeravam da za građane uz zapadnu obalu Istre, a sve više izgleda i Dalmacije, to ne može biti marginalno pitanje sve do onog trenutka dok uredno plaćaju televizijsku pretplatu. **Bebić, Luka (HDZ)** Obavještavam da je u 10,45 prošlo vrijeme za prijavu 10 minuta za raspravu. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Moram najprije reagirati, iako nisam podigao tablicu ispravka netočnog navoda, na ovaj komentar gospodina ministra, pa mi se čini da su ovi dopisi i ovi protesti Hrvatske, hrvatskih predstavnika pa evo sad i ministarstva prema ministarstvu talijanskom poput hodanja po jajima. Tiho, tiho polagano, a nikako da Hrvatska jasno i glasno artikulira svoj stav. I kao što je rekla gospođa Antičević upravo dosljedno i hrabro iskaže ono što što joj smeta, a u čemu je u potpunosti u pravu. Dakle, tv signal u Istri ili kako se kaže naši Istrani imaju priliku sada gledati talijanske programe, naši su ometani. Tako sada i u Dalmaciji, tako smo kukavički postupili i kod odgode ZERP-a. Dakle, upravo kukavički pa sada naši ribari kukaju za izlovom, smanjenim izlovom ili minimalnim izlovom ribe. Tako smo postupili kukavički kukavički kako sam rekao u onoj raspravi kada je o njoj bilo riječi izdajnički i u svezi sporazuma sa Slovenijom koji još ima svoje repove i koji još slijedi u svezi Arbitražnog sporazuma. Tako postupamo u svezi naše brodogradnje jer su da ne bi bila slučajno konkurentna nekima drugima koji brodove prave u Koreji i drugdje, a velike su kompanije koje dakle imaju zakupljena i korejska brodogradilišta. Tako postupamo i u pitanju opstanka jedne šećerane u RH od 3 koliko ukupno imamo, dakle to je Virovitica, Županja i Osijek. Koja li će nestati, koja li će morati zatvoriti svoje pogone i radnike poslati na Zavod za zapošljavanje teško je reći. Ali,znamo da postoje da postoje pritisci i to znamo i od koga, i od koje države čak postoje u EU kako bi Hrvatska kada završi pregovore onda, dakle parlamenti zemalja EU potvrđivali taj sporazum uz uvjete koje će oni onda postavljati, a koje već sada naznačuju. Zanimljivi su i po tome ti dopisi što kao da ne postoje i neke druge sveze počevši od telefonskih pa internetskih jel'. Tako je prije par mjeseci bilo objavljeno na televiziji da je predsjednica Vlade poslala dopis ministrima u svezi štednje u ministarstvima. Mislim, zanimljivo poslala je pismo ministrima. Ne znam čemu pismo ako se svaki dan vide i čuju. je to takav način kako vi kažete diplomatski, kolokvijalno nazvano. … /Upadica se ne razumije./… No, idemo o temi, gospodine predsjedniče dobro ste me opomenuli. Naime, radi se o tome da je ovdje Plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2011. godinu gdje su novi zakoni koji su da kažem svježi i EU poredani po kvartalima ove godine kako bi i Hrvatska te zakone usvojila. Jedno je usvojiti zakone, a drugo je primjenjivati zakone, dobro je netko primijetio. Dakle, zakone usvojiti, ali i primjenjivati. Kažu da treba organizirati široku javnu kampanju informiranja građana, a u svezi ulaska u EU. O čemu ćemo mi informirati građane? 26 poglavlja je zatvoreno. Tko to od građana zna što je u tim poglavljima ispregovarano? Pa ovdje danas imamo kontradikcije oko toga koliko je povučeno sredstava između predsjednice Nacionalnog odbora, koja bi zaista bila trebala biti i mislim da je informirana i dobro informirana, i evo gospođe Pejčinović iz kluba HDZ-a. O tome koliko je sredstava Hrvatska povukla iz pretpristupnih fondova IPA 1, 2, 3, B, C itd., SAPARD-a itd. Otkuda razlika u tim podacima? I sada prema prijedlogu predsjednice Nacionalnog odbora se predlaže da 100 milijuna eura koje nećemo najvjerojatnije povući iz tih pretpristupnih fondova se preraspodijeli dobrom voljom Europske gradove, općine i županije kako bi one mogle napraviti projekte u svezi strukturnih fondova EU. Dakle, onih pristupnih i fondova koji već postoje u EU ne kao pretpristupne nego strukturni fondovi. Ja kada sam zdravom matematikom zbrojio da je od 283 milijuna eura iskorišteno 64 milijuna ili 23% onda vidim da je tu preostalo 220 milijuna eura a gospođa predsjednica Odbora predlaže da se 100 preraspodijeli, gdje je još onih 120 drugih. Još ćemo nešto povući, ajde daj Bože da povučemo još 120 milijuna eura, živi bili pa vidjeli bilo bi nam drago da to bude. Gospodin Kajin je dobro zamijetio da Europska unija treba Hrvatskoj. Točno je da treba Hrvatskoj, zašto treba Hrvatskoj? Pa vidite percepcija javnosti da je zapravo uljuđenost, zakonodavstvo i sve ono što Europska unija predstavlja u percepciji građana, predstavlja svjetlo u tunelu nakon svih ovih korupcijskih afera, ili s korupcijom, pokupili su skorup dakle nakon svih ovih afera nakon kriminala, lopovluka, nepotizma, klijentelizma koje hara Hrvatskim društvom. Izlaz vide u nekakvoj u nekakvoj pravnoj stečevini Europske unije koja će onda kao sankcionirati to sve kada uđemo u Europsku uniju. Očito mi nismo ni Tunižani, nismo ni Egipćani, a ni Grci. Pa tako u jednoj letargiji i apatiji čekamo kao jedva čekamo ulazak u Europsku uniju. Da bismo građane uvjerili da je dobro ući u Europsku uniju očito se vodimo ili Vlada vladajući vode politiku što gore to bolje. Što gore sada u Hrvatskoj, to bolje na referendumu za ulazak u Europsku uniju. Je li to tako? Pa najbolje vidimo po sadašnjosti koja je danas u Hrvatskoj. Rasprodano je obiteljsko blago, obiteljsko srebro i zlato, banko, T-com, najavljuje se privatizacija onoga što je priroda i Bog dao Hrvatskoj, vode, šume itd. Osiromašeno je ukupno građanstvo Republike Hrvatske, znatno osiromašeno. Koliko je to Europa ili koliko su to kompanije imale dobiti poslujući u Hrvatskoj posljednjih 10 godina. Gospodin Marić stručnjak za gospodarstvo, nema ga ovdje, je Goran Marić je jednom prilikom rekao da je dobit u Hrvatskoj u zadnjih 8 godina do 2008. iznosila 222 milijarde kuna ili 70 milijardi eura. To je strašna brojka? Koliki je deficit trgovinski između Hrvatske i EU i između svijeta, ali prije svega kada govorimo o EU. Koliki su novci otišli naših građana i pravnih subjekata na kamat tako visoke kamate kao kod nikog u Europi, svi su ti novci izvučeni i isisani iz Republike Hrvatske,

Dakle, ima Europa svoj interes koji je isključivo financijski i ništa više. Nitko nas ne voli zato što smo preziđe kršćanstva, relikvijarum, nego nas voli zato što još uvijek imamo zemlju koju imamo, najljepšu i najvredniju u Europi, što imamo more najljepše na svijetu i što imamo resurse, a to su hrana, voda pa i energija i šume. Zato oni nas vole, zato što im to treba. I prije svega nezagađeno, čisto, bez GMO bez znatnih sredstava koja se u zemlju inače ulažu pesticida, herbicida itd., nezagađena zemlja. Evo, iz izlaganja predsjednice Nacionalnog odbora sam dozvao da će 19. travnja biti međuvladina konferencija o poglavlju regionalne politike, poljoprivrede, dakle,

Kada smo mi to raspravljali? Koja je naša strategija? I Čime ćemo mi zatvoriti poglavlje o regionalnoj politici? Ja bih volio znati što u tom poglavlju, to samo još dva i pol mjeseca, volio bih znati što je to Hrvatska ispregovarala u tom poglavlju i o poljoprivredi bih volio znati. Što ćemo reći kao zastupnici našim seljacima u Slavoniji, što ih čeka, kako ćemo znati. A tvrdi se da treba ići u široku javnu kampanju prema građanima Republike Hrvatske, dajte da idemo ali moramo znati s čim, što je ispregovarano, što je Hrvatska postigla u tim poglavljima. Dakle, bojim se da su cijena pregovora i pojedinih predsjedanja uniji, počevši od Slovenije, pa Švedska, pa sada Mađarska itd., vrlo visoke i da svakih 6 mjeseci imamo novog partnera u pregovorima, ne bih kudio partnere u pregovorima, niti one predsjedavajuće, ali svatko ima svoj interes, pa jučer smo čuli na vijestima da se radi o zajedničkim ulaganjima u nalazišta plina, nafte na području između granice Mađarske i Hrvatske je li tako. Prema tome, uz ono što je gospodin predsjedavajući EU izrekao o Hrvatskoj, a izriču mnogi o tome kada će Hrvatska ući pa postoji zaista jedna šarolikost o tome, pa onda kao i Kajin 2013., 2014., pa 2017. pa dobro dokle ćemo se nabacivati više s tim datumom ulaska, kao da je to uopće bitno, ili je bitnije da se pripremimo i priredimo kvalitetno za ulazak u EU da pripremimo naše građane, da znaju što ih to čeka i da se oni prilagode također tome i da će to biti potrebno. Jer će biti kada se primijene ta pravila i ono što je potpisano i kako kažu zatvorena poglavlja, biti će zaista problematičnih područja prije svega tu mislim na poljoprivredu. Ali danas nije tema poljoprivreda, nekom drugom prilikom ćemo o tome. I evo nešto što je još gospođa Pusić pomenula, to je 6. mjesec, financije itd. još to dolazi. A mi smo prije dva tjedna usvojili gotovo protekcionistički zakon, onaj Mostar Aluminij, TLM. NIje li to protekcionizam, u zadnji čas ili zadnji tren pa čak i onaj zakon koji je pedantniji od svih europskih zakona o rasvjetnim tijelima i zaštiti od prekomjerne rasvjete itd. Imali tu elemenata da kažem protekcionizma? Ima. A mi potpisujemo s EU i usvajamo zakone u kojima se govori o slobodnom tržištu. Jasno da HDSSB nije nikada bio eurofob, niti je nitko od nas eurofob. Nije čak ni euroskeptik, ali eurorealisti da, pa ćemo ovaj prijedlog plana prihvatiti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Mirela Holy.

Grubišić rekao nakon ove eurofobske rasprave rekao da ipak nije eurofob. Ja bih ispravila u nizu netočnih razloga samo dva, dakle onaj da brodogradnju hoćemo uništiti da ne bi bila komu konkurentna i da hoćemo zatvoriti neke naše šećerane. Pa kolega Grubišiću naša brodogradnja ima strukturni problem i to zadnjih 30 godina i dakle već sadašnji planovi koji su dogovoreni pokazuju da Vlada želi restrukturirati brodogradilište, sačuvati radna mjesta i da ta važna grana gospodarstva dalje nastaviti raditi. A što se tiče šećerane. Da nije EU i da nije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ne bi bilo nijedne hrvatske šećerane, jer je u tom ugovoru poseban režim izvoza šećera dogovoren za EU i u pregovorima ja vas to mogu informirati jer sam članica Nacionalnog odbora smo o tome raspravljali, još bolje uvjete za hrvatske šećerane tražimo. Prema tome ne trebate se bojati toga. A što se tiče ove prakse prenamjene sredstava koja slučajno ostaju, ta praksa gospodine Grubišiću postoji već niz godina. Sjetite se u vašu Slavoniju je došlo 3 milijuna eura prenamijenjenih za štete od poplava kada su se one dogodile. Prema tome, Vlada i ljudi koji rade na tom poslu

Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Pa ja ću kao što je rekao i naš kolega Mimica baš kao i ostatak kluba SDP-a podržati ovaj plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU. Međutim, u svojoj raspravi želim upozoriti na neke nelogičnosti, a o kojima sam govorila kada je prošli tjedan bila na dnevnom redu Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o tržištu električne energije. Naime, mi smo već tada znali da je obaveza RH da svoje zakonodavstvo uskladi sa znači 3. europskim energetskim paketom i znali smo da ćemo morati mijenjati i taj zakon u tom smislu. I zbog toga smatram da je doista apsurdno da mijenjamo ovaj zakon dva puta u roku od mjesec dana. I mislim da si Vlada RH i hrvatski i hrvatski Parlament tako nešto u stvari ne bi smjeli dozvoliti zbog toga što je to jako neozbiljno i dovodi jednu dosta veliku zabunu među hrvatske građane. Ja ne znam zbog čega predlagatelj izmjena Zakona o tržištu električne energije nije znači tijekom prethodnog prijedloga već ugradio one obveze koje proizlaze iz 3. europskog energetskog paketa s obzirom na to da se vrlo dobro znalo da je Hrvatska dužna uskladiti ova 4 ili 5 zakona zapravo 4 zakona do 3.3.2011. godine, zbog toga što je to uvjet koji proizlazi iz privremenog zatvorenog poglavlja 15. tako da mislim da se radi o dosta velikoj šlampavosti i tako nešto si Vlada i Parlament nipošto ne bi smjeli dopustiti. Ono što je također sporno kod poglavlja 15, što se ne vidi naravno iz ovog plana usklađivanja ali što bi se također trebalo imati na umu. Naime, Vlada Republike Hrvatske da bi ispunila obaveze iz poglavlja 15 da da će skladište radioaktivnog niskog i srednje radioaktivnog otpada u RH, a što je obaveza također iz tog poglavlja, definirati na način da će sav nisko i srednje radioaktivni otpad iz RH znači ne onaj koji se samo proizvodi na Institutu Ruđer Bošković već iz IMI-a iz različitih tehnoloških procesa, iz medicinskih ustanova, uskladištiti u potpuno neadekvatnom, neprimjernom skladištu radioaktivnog otpada koji postoji već 30 godina na Institutu Ruđer Bošković. S obzirom na to da je krajem prošle godine išao prijedlog nove direktive Vijeća o postupanju s potrošnim gorivom i radioaktivnim otpadom, a kojim se regulira obaveza ne koja se tiče samo samo otpada iz nuklearnih elektrana, nego iz medicinskih izvora i istraživanja iz tehnoloških procesa, da se do 2014. godine to riješi putem trajnih odlagališta. Tu bih htjela podsjetiti da je Vlada Republike Hrvatske još 2003. godine zajedno sa Vladom REpublike Slovenije potpisala sporazum kojim je dogovoreno da će Republika Slovenija i Republike Hrvatska zajednički riješiti problem odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada iz Nuklearke Krško, međutim danas je koja, 2011. godina, Hrvatska ništa, apsolutno ništa nije napravila po tom pitanju, pa sada čitamo da je Republika Slovenija odlučila sama riješiti to pitanje, odnosno da je odlučila da će svoje odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada graditi u blizini Nuklearke Krško u samom Kršku. Da li će se i Hrvatska pridružiti Republici Sloveniji u smislu odlaganja svog dijela otpada iz nuklearke tamo što će biti nevjerojatno skupo za Republiku Hrvatsku, ne znamo. A nažalost iz odgovora Vlade na moje zastupničko pitanje koje se ticalo znači te skandalozne odluke da se radioaktivni otpad iz cijele Hrvatske skladišti u potpuno neprimjerenom skladištu radioaktivnog otpada na Ruđeru Boškoviću, Vlada Republike Hrvatske je odgovorila da će se snaći to riješiti do 2015. godine što pokazuje potpuno nepoznavanje ili ignoriranje određenih procesa koji se trenutno događaju u Europskoj uniji jer će nas ova direktiva također obvezivati kao i druge članice Još jedna nelogičnost iz ovog plana usklađivanja odnosi se na okolišne zakone. Mi vidimo da će se tijekom tijekom ove godine mijenjati nekoliko zakona odnosno donositi čak novi zakoni iz područja zaštite okoliša. To se konkretno odnosi na Zakon o otpadu i na Zakon o zaštiti zraka koji idu kao potpuno novi zakoni koji su usklađeni sa okvirnim direktivama za ta područja, ali se također donosi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama. Tu bih htjela podsjetiti da smo i Zakon o otpadu i Zakon o kemikalijama mijenjali gotovo svake godine od 2007. do danas što je prilično neobično i svaki put kada imamo te izmjene zakona u proceduri nama se govori da se tim izmjenama hrvatski zakoni usklađuju sa direktivama Europske unije, odnosno sa europskom pravnom stečevinom što jednostavno ne stoji jer se europske direktive koje pokrivaju problematiku otpada i problematiku kemikalija ne mijenjaju tako često kao što mi mijenjamo naše zakone. Tu želim reći da svaka izmjena zakona izaziva velike probleme u gospodarstvu i jedinicama lokalne samouprave i svjedoči ili o nesposobnosti vladajuće administracije ili o nečem još gorem, a posebno kada se ima na umu sve afere i sumnje u koruptivne radnje u fondu upravo vezane uz postupke gospodarenja otpadom, sanacijom otpada ili zbrinjavanje otpada. Tako da mislim da bi trebalo i u ove planove usklađivanja unijeti malo više ustvari ozbiljnosti i odgovornosti jer definitivno hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima ovako česta izmjena zakonskih rješenja sigurno nije na korist.

Usklađujemo se sa Europom, usklađujemo se zakonodavno, legislativno i to je dobro. Problem je što u tom usklađivanju često se podmeću i nekakva kukavičja jaja kao što je npr. ovaj Zakon o sprečavanju sukoba interesa koji je evo danas opet predložen od strane Vlade da se u drugom čitanju njim proširi dnevni red. Nije taj zakon uopće naveden u ovom planu usklađivanja niti je ikakav zahtjev Europe da se taj zakon mijenja. On čak ni nema oznaku P.Z.E., a ne može ni imati jer je taj zakon protueuropski i protudemokratski. Takvog zakona u Europi nema. Da vladajuća stranka u predvečerje svoga odlaska s vlasti nastoji kontrolirati opoziciju kroz ovakav jedan zakon, to je posve protueuropski i ja ne znam šta će Europa reći kad čuje da se u Hrvatskoj donose ovakvi zakoni. Europa osim toga nisu samo zakoni, Europa je i provedba zakona, Europa je i jedno europsko ponašanje. O tome u ime kluba SDP-a nešto je rekao kolega Mimica, ali mislim da bi tu stvar trebalo izreći i jasnije i otvorenije. Znate, Europa ima jedne svoje standarde o poštivanju prava manjina, nacionalnih manjina, političkih manjina i Europa sasvim sigurno neće tako šutke preći preko toga da jedan istaknuti član HDZ-a jučer u Splitu ima jedan šovinistički istup u kojem izvrijeđa kolegu Jovanovića zbog njegove nacionalne pripadnosti. Znate, kad se u Austriji dogodi Heider Austrija je stavljena u izolaciju. Europa to ne podnosi. I možemo mi usklađivat zakonodavstvo koliko god hoćemo, ali dok ovakvih ispada u Hrvatskoj bude, a ne budu osuđeni, šovinističkih budala ima svagdje i uvijek, i uvijek će imat ispada, ali kad to napravi jedan istaknuti član vladajuće stranke i kad to prođe bez osude e onda to nije europsko ponašanje. Onda nismo Europljani. I ja se bojim neće nas Europa 50 godina još primiti ako se to ponašanje u Hrvatskoj ne promijeni. Da li je europsko ponašanje da istaknuti opet član Parlamenta, naš kolega uvaženi Hebrang Kolega, ovo nije tema, nisu ponašanje bilo kojih članova stranke, bilo koje stranke. Tema je Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije i molim toga se izvolite držati. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, i ostali govornici su do sad govorili o praksi europskog ili neeuropskog ponašanja, ne znam zašto to zabranjujete meni. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nisu ostali govornici govorili nego jedino se na to deklarirao u jednom kratkom dijelu svoga izlaganja zastupnik gospodin kolega Mimica u ime kluba SDP-a. To je jedino što je bilo. I to nije trebalo također se iznositi jer tema je vrlo precizna i jasna. Nemojte unositi sada rasprave koje se tiču ponašanja ili djelovanja ili govora pojedinih zastupnika ili pojedinih političara izvan ove sabornice. **Stazić, Nenad (SDP)** Govorim o europskom ponašanju i nastavit ću govoriti o europskom ponašanju i neeuropskom ponašanju. U Europi bi ja mislim bilo potpuno nezamislivo da bilo koji član parlamenta zatraži policijsku istragu, a da ministar unutarnjih poslova tu istragu u tom istu parlamentu najavi i da se ta istraga počne provoditi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega ja vas ponovno upozoravam. Nemojte govoriti izvan teme, potpuno izvan teme. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa potpredsjedniče, jel' vi mislite da je ovo vaše ponašanje također europsko? Šta mi hoćete? Hoćete me ušutkati, izreći mi opomenu, izbaciti me iz Sabora, zabraniti mi političko djelovanje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ja vas opominjem da govorite izvan teme. Ja sam dužan svakoga zastupnika sa mjesta predsjedavajućega po Poslovniku Hrvatskog sabora upozoriti da se mora držati teme. Ako se ne drži teme onda mu treba predsjedavajući oduzeti riječ. Vi tražite od mene da ja kršim Poslovnik? Ne tražite sigurno. Prema tome, ne možete. Ja neću dopustiti da se krši Poslovnik. Izvolite se držati Poslovnika, držati teme. **Stazić, Nenad (SDP)** Ja se držim i Poslovnika i teme i nastavit ću. Dakle, posve je protivno bilo kakvoj europskoj praksi, posve je protivno bilo kakvom europskom zakonodavstvu, a težimo, svi želimo u tu Europu, svi se žurimo tamo, posve je neprihvatljivo da kolega Hebrang kroz ove... Hvala lijepa. Upozorio sam vas. Po članku 210. stavak 3. Poslovnika kad se govornik uslijed drugog poziva ne drži teme dnevnog reda

Da. Zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. **Opačić, Milanka (SDP)** Da gospodine potpredsjedniče, u ime kluba SDP-a zbog konzultacije sa klubom o daljnjem načinu sudjelovanja u ovoj raspravi tražim stanku 15 minuta. **Šeks, Stanka 10 minuta. Izvolite.